Писмени отговори за връчване от: - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Пенчо Милков;

Младенов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Георги Йорданов; Йорданов; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Димитър Стоянов, Денчо Бояджиев и Кольо Милев; Милев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Тодор Байчев; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Николай Цонков; Николай Цонков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Стефан Бурджев; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Мартин Тинчев; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Николай Пенев.

въпросът е към господин Томислав Дончев – заместник министър-председател. Той ще отговори на питане от народните представители Светла Бъчварова и Анелия Клисарова относно проблеми пред Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Обръщам внимание на този въпрос, защото вече е трета година от програмния период 2014-2020, а по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са договорени по наши данни 24,8, близо 25%, от които са разплатени между 8 и 10%. При наше питане към министър Вълчев получихме отговор, че се очаква да бъдат загубени около 70 млн. лв., и то по оперативна ос 1. Знаете, че за първи път в оперативните програми трябва през 2018 г. да отчетем определени средства, защото иначе програмата ще бъде с по-малко средства. Внимателно се запознахме и с представената информация на Седмото заседание на Комитета по наблюдение на Оперативната програма. Тогава ни казаха, че има риск и за още едни 100 млн. лв. по другите оперативни оси, не по оперативна ос 1. Какво разбрахме досега? По първата оценка за административно съответствие и допустимост са одобрени осем проекта за центрове за върхови постижения и 22 проекта за центровете за компетентност.

Първо, имаше много сериозни затруднения още от месец януари 2017 г. във връзка с Управляващия орган на Програмата. Знаете, че заради това бе създадена и Агенцията за да имаме Управляващ орган и да отговорим на изискванията на Европейската комисия . Много сериозни проблеми имахме и с избора на оценителите, което доведе до изключително забавяне на оценяването на проектите – те трябваше да бъдат оценени до 20 юни т.г., съответно това нямаше как да се случи, направи се нов договор с фирмата „Прогети План“, които мисля до 30 октомври до 30 октомври направиха оценките и предадоха на ръководителя на Управляващия орган своя оценителен доклад.

налагане на финансови корекции в бъдеще, ръководителят на Управляващият орган на Програмата връща оценителния доклад за отстраняване на допуснати пропуски в оценителния процес. ние Ви молим да ни информирате: кои причини налагат отстраняването на пропуснатите пропуски? Ще доведе ли това до забавяне на процедурата? Какъв е размерът на финансовите корекции, ако не бъдат навреме отстранени тези пропуски?

Не съм сигурен какъв е фокусът на въпроса – дали е свързан със състоянието, в което се намира Оперативната програма, или е фокусиран върху схемата за научна инфраструктура. Ако въпросът е до първото, не съм сигурен дали парламентарната процедура по питане предполага достатъчно време, за да Ви предоставя адекватен отговор. Това може да бъде въпрос за поне едночасов разговор. Ако темата е по втория въпрос, тогава мога да Ви отговоря в рамките само на едно изречение, което пък би обезсмислило парламентарната процедура. Затова ще се опитам в рамките на краткото време, с което разполагам, да Ви предоставя тези данни, които имам право.

Безспорно исторически това е, не бих казал една от най-трудните, а вероятно най-трудната програма. Спомням си дори първите разговори, свързани със създаването й. Това бяха дълги дискусии и спорове с цялата научна общност на България. Тя имаше ясното и силно желание средствата за наука и за образование да се управляват от Министерството на образованието и науката. Това не е лишено от логика органът, който разпределя финансирането, да бъде ведно с органа, който прави политиките. Аз винаги съм приемал този аргумент, но наред с това съм изтъквал аргумента на база на предишния ми опит, че където не е имало управляващ орган, в най-добрия случай за създаването му са необходими пет години.

друг структурен проблем, който беше адресиран в доклади и кореспонденция с Европейската комисия още миналата година. Самият факт, че Управляващият орган е част от същото Министерство, което има ключови дирекции, които са бенефициенти – ползват финансирането, това съобразно изискванията на европейското законодателство представлява, съставлява проблем пред независимата работа на Управляващия орган. Това стана причина, както и Вие казахте, Управляващият орган да бъде изведен от Министерството в независима агенция, като вид аргумент, че той ще бъде функционално независим в работата си и ще може да продължи да финансира всички дирекции и структури на МОН, които са бенефициенти по Програмата. Не на последно място, самата схема за научна инфраструктура по отношение на организация на оценителния процес се сблъска с редица трудности. Вие маркирахте част от тях. Първо, беше възприет подходът да бъде наета фирма, компания, на която да бъдат аутсорсвани, прехвърлени част от специфичните дейности на оценителната комисия. Впоследствие Министерството решава да прекрати договора и да не сключва договор. звено стартира процедура по набиране на оценители, пул от експерти, които да извършват оценката. В същото време компанията обжалва, има решение на Върховния административен съд, който постановява, че с компанията трябва да се сключи договор. Такъв е сключен през лятото, ако не ме лъже паметта, август месец тази година и оценителният процес е започнат. Това е кратката хронология на всички проблеми, които има пред Програмата. Ако трябваше да Ви дам един кратък отговор – какво се e случило с оценителния процес, за съжаление,

оценителният процес трябва да бъде съвършено прозрачен като критерий и като резултати, но той е абсолютно конфиденциален като процес. Това, какво се случва, кой оценител по време на оценката на кого колко е писал, това не е публична информация. В този смисъл, за съжаление, не мога да Ви информирам кой от кандидатите каква оценка е получил – кой е приет, кой е отхвърлен, какви резерви има управляващият орган по отношение на междинни, окончателни и така нататък доклади, разбирате сами. По отношение на последния Ви подвъпрос, дали има загуба на средства. По същество гаранция, че всички средства ще бъдат усвоени ще бъдат усвоени и използвани докрай, не може да се даде на такава ранна фаза от изпълнението на програмния период. Това е все едно някой да Ви даде гаранция, че ако ходите по заледен тротоар, никога няма да се спънете. Това зависи от действията на управляващия орган и на бенефициентите във времето. Да, 2018 г. е първата година, в която имаме конкретни финансови цели към края на годината по правилото „N+3“.

В допълнение, ако ми позволите 10 секунди, на база и на предишен опит, ние, дори аз мисля, че добре сме се научили как се управлява такъв риск. Има редица технологии да бъде избегната загубата на средства. Не заради това, че сме загубили пари, а защото,

Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Трябва да Ви кажа, че това, което отговорихте, не беше нито точно, нито конкретно на базата на зададените въпроси в нашето питане.

Вие сте от самото начало на програмата, което означава, че независимо от смяната на министри, Вие сте човекът, който наблюдава тази програма и съответно управлението й, а също така и рисковете трябва под някаква форма да сте ги идентифицирали.

от оценителите в края на месец октомври, месец ноември отново имаме корекции, аз се питам: на какво основание ще направите корекциите? Значи, един път забавяме с един месец приемането на проекти, защо, не знам?! Втори път,

грешките, които се допускат по Програмата от стартирането й досега, са безкрайни. Нашето притеснение, особено след приемането на бюджета, който беше буквално вчера, казвате: научната общност трябва да кандидатства по проекти. БЪЧВАРОВА: Е, кои са добри? Те кандидатстват по проекти и какво от това?! От март месец 2016 г. – абсолютно нищо по Програмата, само разправии и надмощие, което се упражнява за това, кой може да управлява тази Програма. Направихме една агенция накрая, която е с по-малък експертен

Корекция се налага постфактум при одитен доклад и при констатирани нарушения. В рамките на оценителния процес корекция няма. Друг въпрос е, че ако има дефект в оценителния процес, финансовата корекция може да бъде 100%. Ако не са спазени основните принципи на селекцията на кандидати, прозрачност, равнопоставено третиране и честна конкуренция, финансовата корекция може да достигне 100%. Именно заради това управляващият орган полага всички усилия оценката да е качествена, честна и прозрачна и да няма бъдещи укори не само от страна на академичната общност, но и от страна на одиторите. Предполагам, като представител на академичната общност, по-добре от мен знаете, че оценката по тази схема трябва да е брилянтна не само от процедурна гледна точка. Дефакто от резултата от тази схема зависи как ще изглежда структурата на науката образование. Говорим за огромни суми. Това би променило шансовете на едно учебно заведение, на институтите на БАН да се развиват или да не се развиват. Затова залогът е толкова голям. Оценката продължава. Какви са актовете, подмерките, кой какво е свършил, кой какво е предал, кой какво е приел, това са процедурни детайли. От формална гледна точка оценителният процес продължава. Има ли закъснение – има?! Това е безспорен факт! Само че, според мен е по-добре да има закъснение, месец или два, но оценителният процес накрая да излезе с добро качество, вместо обратното, защото такъв риск е хоризонтален. Тук не говорим за схема, където се състезават малки и средни предприятия. И там би могло да се получи беля, да се получи дефект при една неправилна оценка, но тук, ако има дефект, той ще продължи да се експонира едно десетилетие напред. Анализ на риска от загуба на средства се прави всеки месец, ако не и всяка седмица. Това е финансово упражнение, където се експонира – договорените средства, спрямо хипотезата плащане за следваща година. за интелигентен растеж“ не е в най-добрата си ситуация поради относително малкия обем договорени средства и относително малкия обем платени. Само че, рискът за загуба на средства, първо, това не е присъда. Второ, аз винаги съм бил против шумното артикулиране, защото това демотивира администрацията. Като им кажете –догодина можем да загубим 50 милиона, това е силен стимул всички да вдигнат ръце и да кажат: догодина ще загубим 50 милиона – няма какво да направим. Не е така! В общи линии в годините назад мога да Ви изредя поне три успешни технологии да не се губят средства, започвайки от най-базисната мобилизация по отношение на по-бързо процедиране на плащания, минавайки през релокация на средства, местенето им или в рамките на друга приоритетна ос или в друг финансов инструмент при опит да се съхранят целите. Прилагали сме ги в годините назад успешно и не сме позволявали загубата на средства.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Това, което е важно от нашето питане, което искаме да направим, е наистина да има прозрачни процедури и правила. Брюксел го казва от миналата година във всички свои доклади по отношение на Програмата, започвайки с това, че Вие наблюдавате този процес през тези 3-4 години, в които Програмата стартира, обсъжда се и съответно в края на краищата бяха определени финансовите ангажименти, но не мога да разбера от Вашия отговор, ако тази процедура, която казвате, че в момента трябва да бъде абсолютно прозрачна, оценките категорични, но ако прецените, че това не се е случило, ще започнете ли нова процедура? Оставам с впечатление – и от Вашия отговор, който върти около проблема, че има възможност и може и да се търси да имаме нова оценителна комисия, което означава във времето наистина да се отиде в посока, в която средствата ще бъдат невъзвратимо изгубени. Вие казвате: не искам да говоря за риска, който се носи, или оценката на риска по тази Програма,

прав сте, тук приемам. Но, разбирате ли, десет години да сме в Европейския съюз и Вие да казвате, че има механизми, с които да се навакса, е абсурд! Това е наука! Аз много съжалявам, че нито един от колегите от ГЕРБ, Вие самите не разбирате, че научният процес не е сега да почнем и да платим, той е продължителен, изисква усилия и администрацията трябва да си върши работата, а тези, които са отговорни за това, което правят с Брюксел, да бъдат също прецизни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: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

до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Галя Димитрова. В него се изразява недоволство и несъгласие със съдебните актове, с които съдът отменя административни мерки, наложени от данъчните служители. НАП Бургас предлага на Централно управление на НАП следното, цитирам: на които са издадени принудителни административни мерки „запечатване на обект“, а така също и на съдии от Бургаския административен съд и членове на техните семейства“, и се прилага справка на всички загубени дела от НАП Бургас в Бургаския административен съд. Самото изготвяне на такъв доклад от държавен служител, считаме за неприемливо и недопустимо. Какво се случва след получаването на доклада в Централно управление на НАП и каква е реакцията на Агенцията? От няколко дни разполагаме с отговора на НАП, подписан от изпълнителния директор Галя Димитрова, на заявление за достъп до обществена информация относно доклада и предприетите действия. В него се посочва следното: получено е писмо от НАП Бургас, ведно с приложен доклад, изготвен от госпожа Пенка Жекова, директор Дирекция „Контрол“ в НАП Бургас, заведено с вх. № 24-02-338 от 16 август 2017 г. По-нататък: „Информация за селекция и анализ на риска, във връзка с осъществяване на ревизии и проверки, представлява служебна тайна.“ Сега, обърнете внимание: за периода 11 август – 31 октомври 2017 г. в Териториалните дирекции на НАП в цялата страна са възложени общо 39 броя проверки и ревизии на физически лица с професии адвокати, съдии или счетоводители. От тях 25 са в НАП Бургас, тоест за посочения период след получения доклад в Централното управление на НАП, две трети – 25 от 39 от проверките и ревизиите на адвокати, съдии и членове на техните семейства, са на територията на Бургас или, казано иначе, предложението на НАП Бургас за селекция и наказване на неудобни адвокати, счетоводители и съдии е одобрено от Централата в София и е започнало изпълнението. Описаното по-горе представлява безпрецедентен натиск от страна на държавата управлявана от ГЕРБ, върху съдии, адвокати и редови български граждани, документирано в официална кореспонденция на Националната агенция за приходите. В правова държава, с демократично управление, съдът има последната дума по тълкуването и приложението на Закона. Принципът на съдебна независимост е една от гаранциите за това върховенството на правото да не бъде подкопавано от политически натиск. Репресивни действия срещу адвокати, ангажирани с реализирането на конституционно гарантираното право на защита и срещу български граждани потърсили правата си в съда, показва истинското лице на управлението на ГЕРБ и как ГЕРБ приема упражняването на властта, било то на национално или местно ниво. Това беше изразено на глас преди седмици от тогавашния председател на Народното събрание господин Главчев към представители на опозицията. Не може всеки да говори каквото иска, дори и в декларация. Явно никой не може да критикува или изказва различно мнение от това на управляващите, в противен случай им се взема думата, биват гонени от пленарна зала, включително с помощта на квестори. Но докато максималната репресия срещу народен представител е изгонването му за три заседания, то ако редови гражданин изрази несъгласие с решение или действие на министър, кмет на ГЕРБ или орган на държавата, управлявана от ГЕРБ, върху него се стоварва цялата държавна административна мощ завеждат му се дела, той и семейството му са подложени на проверки, ревизии, разследвания, докато не бъде смачкан, изгонен от работа или бизнесът му не фалира. По този начин всеки инакомислещ, възроптал срещу настоящото управление, бива селектиран и устата му бива запушена. Затова е и страхът сред българските граждани в страната да изразяват спокойно своето мнение. Затова и неслучайно нито една българска национална или местна телевизия не посмя да излъчи филма „Граница“ на Елена Йончева за корупцията и злоупотребите с трафика на мигранти през българо-турската граница. Ние, от „БСП за България“, няма да спрем да се борим срещу репресивните методи на управлението на ГЕРБ, няма да позволим българите да бъдат мачкани, унизявани и притискани. Както БСП, така и българският народ не подлежи на опитомяване, колкото и това да се иска на управляващите. И за финал заявяваме, че всеки държавен служител или представител на управляващите, бил той директор на дирекция, ръководител на агенция или министър, който злоупотреби с правомощията си, трябва да си понесе отговорността. Затова: 1. Следващата седмица ще настояваме за изслушване на финансовия министър Горанов, тук, в Той трябва да обясни – не на нас, а на българското общество, ползват ли се приходните агенции за натиск върху български граждани, които не споделят действията на Политическа партия ГЕРБ и управляваните от ГЕРБ държавни институции, и дори си позволяват да потърсят правата си пред съда. съда. 2. При отказ от страна на господин Горанов, ще приемем, че той застава зад действията на своите подчинени и изложеното по-горе не е частен случай в Бургас, а целенасочена политика, водена от правителството на ГЕРБ. Благодаря. (Ръкопляскания Тишев. Колеги, продължаваме с парламентарния контрол. Към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков има въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, въпросът ни отново касае международен път II-14 Видин – Кула – Връшка чука – участъкът Бяла Рада – Войница. В този участък от години има свлачищни процеси, което прави международния път трудно използваем. На предишен наш въпрос от 19 май 2017 г. Вие отговорихте следното – цитирам от стенограмата: „За обекта има готов технически проект, който е приет от Агенция „Пътна инфраструктура“ на експертен съвет. На 15 май тази година е стартирана тръжна процедура за избор на изпълнител на строително монтажните работи за възстановяване на участъка. Срокът за подаване на оферти е 19 юни 2017 г. – един месец и една седмица. В момента се извършва подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за извършване на строителството и надзора на обекта. Срокът за извършване на необходимите укрепително-отводнителни мероприятия, гарантиращи стабилитета на засегнатите свлачища на участъка и отвеждане подземните води по безопасен начин извън района на свлачището, е 110 календарни дни от сключването на договора.

състояние и създава проблеми за преминаване. Нашият въпрос към Вас е: кога действително ще бъде отремонтиран този участък от пътя. Уважаеми господин Министър, очаквам Вашия отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Топчиев. Господин Министър, имате думата за отговор. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Топчиев, учудвам се какво не Ви стана ясно в

Към 19 май тази година, когато Вие отправяхте въпроса си във връзка с този обект, обществената поръчка беше на етап приемане на тръжни документи, като срокът за подаване на оферти, както Вие изчетохте, беше 19 юни

Тръжната комисия, назначена от възложителя, за подбор, разглеждане и оценка на оферти в процедурата. Констатирани са несъответствия с изискванията към личното състояние, критериите за подбор, поставени от възложителя към участниците в процедурата, на които е даден срок за предоставяне на нов формуляр – „Единен европейски документ за обществени поръчки“ или други документи, които съдържат променена или допълнена информация по отношение на констатираните несъответствия и липси. Към настоящия момент Комисията проверя допълнително представените от участниците документи и разглежда техническото предложение на всеки един от тях. Продължава работата на Комисията, назначена от възложителя, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците процедура. На 21 септември 2017 г. бяха отворени и ценовите оферти на допуснатите участници. След извършената проверка на документацията Комисията изиска представяне на подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценово предложение – нормални практики за работа на Комисия, за които е установено наличие на предложение с повече от 20% от 20% от средната стойност на предложенията на останалите допуснати участници. Такава е практиката в тръжните комисии. На този етап Комисията проверява подробните писмени обосновки за начина на образуване на самото предложение на допуснатите участници. За обекта има готов технически проект, има сключен договор за упражняване на авторския надзор по смисъла на Закона за устройство на територията

след приключване на работата на Комисията, които не зависят от волята на възложителя. Ще преминат всички процедури. Надявам се в зимния сезон, в който трудно може да строим и да укрепваме свлачище, да приключим с тръжната процедура, за да може през 2018 г. не само да стартираме,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора, от който стана кристално ясно, че през тази година няма да се отремонтира пътят не знам какви обстоятелства – Вие си ги знаете. Да отговаря и на Вашето учудване. Постоянно се срещам с жители от този район, които ми задават този въпрос: защо не се отремонтира пътят? Аз им казах, че съм задал въпроса и Вие сте поели ангажимент да стане, но този участък от пътя се ремонтира още по времето на министър Плевнелиев. От тогава има такива проблеми и досега още не е отремонтиран. И хората ми отговарят: „Вие все говорите и нищо не правите.“ Затова зададох този въпрос отново към Вас – да отговоря на Вашето учудване. Радвам се и дано да стане през 2018 г. Благодаря. Благодаря Ви, господин Антонов. Господин Министър, имате думата за отговор. Благодаря, господин Председател! Дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев, аз искрено съжалявам, че господин Филип Попов – съвносителят на въпроса, не е тук, а той все пак е юрист. Той може би по-подробно може да Ви обясни, или да дойде във Вашата приемна с жителите, какви са законовите срокове и процедури по Закона за обществените поръчки. Аз искрено вярвам, че Вие не се опитвате да ме убедите, че трябва да прескоча Закона за обществените поръчки и да сключа бързо договор, за да могат колегите от АПИ да започнат работа с избрания строител през 2017 г. Искрено вярвам, че не се опитвате да ме убедите в нещо подобно. От друга страна, Вие сте народен представител. Ако тези безкрайни обжалвания, в които инвеститорите

Ако мислите, че това е правилната логика, нека да ограничим правото на жалбоподателите да се възползват от него. Но факт е, че има нормативно регламентирани срокове, които ние спазваме. Не искаме да бъдем обвинявани после то от тази трибуна, или от други органи, че не спазваме Нормативната база в страната в Закона за обществените поръчки. Вървим съгласно графика, който имаме, и съгласно сроковете, сроковете, регламентирани в него. При сключване на договор ще спазим ангажимента, който поех от тази трибуна, дори може да го съкратим с десетина дена, за да можем в рамките на три месеца и половина да извършим строителните дейности, да укрепим свлачищата и да отворим за движение

Следващият въпрос към Министъра на регионалното развитие и благоустройството е от народния представител Васил Антонов относно предприетите действия и наложени административнонаказателни мерки във връзка с установени завишени стойности на нитрати и манган в питейната вода в населени места от област Плевен. Заповядайте, България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Както стана ясно моят въпрос е изцяло във връзка с изпълнение на Наредба № 9, касаеща въпросите на качеството на водата за питейни и битови нужди. Наскоро в Плевен и Плевенска област бе извършено мониторинг на 11 водоизточника в 11 населени места, като в две населени места бяха констатирани три отклонения. Двете от тях са в с. Койнаре, община Червен бряг, където бе констатирано наличие на нитрати в питейната вода, което е в рамките на 2,5 пъти повече от допустимото. При другия мониторинг

констатират, и то повтарящо се, в девет от населените места на община Гулянци. Като отговорник за качеството на питейната вода, ВиК операторите, съгласно изискванията на чл. 7 на Наредба № 9, извършват постоянен и периодичен мониторинг на качеството на питейната вода. При установяване на отклонение от нормите водоснабдителните дружества са задължени да информират органите на държавния здравен контрол и съответно да се набелязват мерки. Уважаеми господин Министър, разпоредбите на Наредба № 9 са задължителни за изпълнение от страна на водоснабдителните дружества. Моят въпрос към Вас е: какви са предприетите действия и има ли наложени административнонаказателни мерки от страна

В изпълнение на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, и с цел доставяне на населението на безопасна и чиста питейна вода Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Плевен, и операторът „Аспарухов вал” ЕООД провеждат постоянен и периодичен мониторинг с цел осигуряване на системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода. При извършваните периодични проверки на водоизточниците и изпитване на проби от водата в сертифицирана лаборатория на РЗИ – Плевен, не са установени отклонения от нормативните изисквания в питейната вода по показател манган, което е видно от представените от ВиК оператора протоколи. Ежегодно „Аспарухов вал” ЕООД представя отчет до Общинския съвет в град Кнежа за работата на дружеството, включително за нивото на показателите на предоставяната ВиК услуга, в случая – питейната вода. Тези заседания са публични и се оповестяват във всички медии – мога да Ви предоставя протоколите, респективно писмата, с които ние сме уведомявани от общинската администрация и от общинското ВиК дружество, във връзка с Вашия въпрос. Във връзка с качеството на питейната вода в град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен Ви уведомявам, че градът се водоснабдява от шахтов кладенец, разположен в близост до селището в обработваеми земеделски земи с интензивно земеделие, като това е единственият водоизточник в населеното място – този шахтов кладенец. Операторът ВиК ЕООД – град Плевен, и РЗИ – Плевен, провеждат съвместен мониторинг на питейната вода, при който е установено, че доставяната вода в града е с отклонение от нормативните изисквания по показател нитрати основната причина за това е неправилното използване на азотни минерални торове, както и неправилната земеделска и животновъдна практика като цяло. ВиК ЕООД – град Плевен, инициира среща с местната власт, на която се взе решение за създаването на комисии с представители на Басейновата дирекция,

в санитарно-охранителните зони и пояси около водоизточника, за който споменах. За решаване на този проблем в дългосрочен план е необходимо стриктно спазване на забраните и ограниченията за торене във всички пояси на санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейно водоснабдяване, стимулиране на собствениците на имоти в санитарно-охранителните зони за екологично земеделие, както и съответни санкции, налагани от компетентните институции на нарушителите.

28-те регионални здравни инспекции. Единствено те могат да предприемат административнонаказателни действия – предписания, актове, наказателни постановления, заповеди за спиране, имуществени санкции и други мерки от административнонаказателен характер. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Антонов, имате думата за реплика. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа! Благодаря Ви за отговора. Кое е притеснителното в него? Притеснителното е, че това, което казахте за административните мерки и за констатациите, е нещо, което се появява периодично. Далеч съм от съмнение – това, което споделяте, но определено мерките са недостатъчни в тази посока. Защо? Първо, защото констатациите при проверки преди няколко години, преди 5, 10, 15 години са в една и съща посока. Не вярвам толкова селскостопанските производители да инвестират повече средства в торенето, за да се отразява изцяло – това да е единствената причина – върху качествата на питейната вода. Това е единият въпрос. Другия въпрос си позволявам да го разширя – нека да погледнем състоянието на питейната вода в община Гулянци. Там са девет населени места, в които също има отклонения, и то в неблагоприятна посока. Ясно е, че с мерки, набелязани от ВиК дружествата и Басейновата дирекция, ще се постигне подобряване донякъде и ще се постигне стриктен контрол. Нямам съмнение в това. Но тук въпросът ми е в друга посока наред с проверките, трябва да се отделят средства, за да се търси възможност за пречистване на тази вода. Не съм убеден, че единствено това са причините. Едната част на въпроса. Другата част на въпроса е ние говорим за питейната вода, но тук вече и за отработената, която по същия начин влиза във вододайните зони. Нея изобщо не я коментираме.

а е наличен в районите с интензивно земеделие. Без по никакъв начин, повтарям, да се прехвърля вината и да се оправдаваме със земеделските производители – напротив, те са един от стълбовете на нашата икономика,

в места, в които се водоснабдяваме главно с подпочвени, грунтови води, какъвто е случаят с общините, които цитирахте в Плевенска област. Отделно от това, напълно съм съгласен с констатацията, че трябва да търсим и финансови източници не толкова за пречистване, колкото за търсене на нови водоизточници. В бюджетната

естествено, недостатъчен, но все пак известен ръст на средствата, които ще разходваме именно за подобни проекти, насочени към подобряване качеството

Следващият въпрос е от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев към министъра на регионалното развитие и благоустройството – относно изпълнение на Програмата на правителството за периода 2017 – 2021 г. Заповядайте, господин Пенев.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 в приоритетна цел 12 от Програмата на правителството се поставя акцент върху намаляване на регионалните различия в страната. Мерките, които ще се предприемат, са свързани с разработването на интегрирани програми за подкрепа на райони с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски показатели. В тази връзка нашият въпрос е свързан с конкретизиране на районите, за които ще бъдат разработвани програми, а също така и специфичните икономически и финансови стимули за тяхното реализиране. Освен това, при предходното правителство на ГЕРБ приоритет бе разработването на Целенасочена инвестиционна програма за развитие на района Странджа-Сакар. В тази връзка, уважаеми господин Министър, Ви молим да ни информирате: ще се реализира ли тази програма, още повече, че тя беше детайлизирана и по същество остана да бъде приета от Министерския съвет? Благодаря Благодаря Ви, господин Пенев. Господин Министър, имате думата за отговор. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми госпожо Бъчварова, господин Пенев, Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработи Целенасочена инвестиционна програма, която е фокусирана в подкрепа развитието на най-изостаналия в социално-икономическото си развитие Северозападен район и върху географски необлагодетелствани територии, като Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, които обхващат 54,5% от територията на страната и почти 30% от населението й. Основната цел е намаляване на диспропорциите в развитието между отделните региони и вътре в самите тях. Стратегическите цели, съответните приоритети и мерки ще бъдат реализирани чрез конкретни действия или проекти, ориентирани към съживяване на икономиката чрез инвестиции в индустриални зони, бизнес инфраструктура, общински пазари и тържища, както и рехабилитация на техническата и туристическа инфраструктура. Програмата си поставя като цел и преодоляването на проблема с човешките ресурси в по-дългосрочен план, като залага пакет от мерки, които са насочени към насърчаване на заетостта в районите и повишаване качеството на човешките ресурси чрез обучения по търсени професии на местните трудови пазари, както и към предоставяне на стипендии на млади хора – студенти и ученици в професионални училища, срещу ангажимент да работят в изоставащите райони за определен период от време. Една косвена мярка, която не касае финансов ресурс. Предвижда

неговата администрация през ноември 2016 г., но не е получено становище – мисля, че го знаете, аз и досега съм отговарял на този въпрос – и не е одобрена финансова обосновка на програмата от страна на Министерството на финансите. Финансовата рамка на програмата е разработена за периода 2017 – 2025 г. За цялостното й изпълнение е необходимо да се осигурят допълнителни средства по бюджета на МРРБ общо в размер на 1 295,6 млн. лв., съобразно възможностите на държавния бюджет за съответната година. При актуализирането на бюджетната прогноза на Министерството е направено предложение да се включат финансови средства за изпълнението на заложените мерки и дейности по програмата в размер на 310 803 600 лв. за 2018 г. и 146 658 500 лв. за 2019 г. Използвам случая да подчертая, че ако тази програма бъде обезпечена финансово, ще е наистина сериозен инструмент за тласък в развитието на посочените райони и съответно за задържане на населението в тях. Не трябва да забравяме, че инвестиционните мерки, заложени в нея, както и отделните проекти – било на държавни структури, на общински администрации, на бизнес структури, неправителствени такива, се разглеждат като приоритетни. Понастоящем, без да имаме одобрена програма, когато разходваме финансов ресурс и реализираме нашите инвестиционни политики като Министерство – било, подчертавам, в областта на пътната инфраструктура, било в областта на ВиК сектора…

Благодаря за отговора, който дадохте, но ми се струва, че той нямаше абсолютно никаква конкретика, за разлика от намеренията на правителството да приеме програма за Северозападна България, Родопите и Странджа-Сакар за периода 2014 – 2018 г., когато наистина бяха

тази програма, която беше разработена – участваха всички министерства, дали ще продължи? Вие сам казахте, че 54% от територията на страната е необлагодетелстван район, което означава, че ние, за да можем реално да осъществим проекти в тези региони, трябва да изберем онези, които са в най-тежко състояние. Странджа-Сакар е един от най-тежките региони от гледна точка на факта, че там човешки ресурси почти няма, а и районът има сериозни демографски проблеми. Трябва да Ви кажа, че тази програма е разработвана още през 1986 г., с много подробни анализи. Наистина тогава е имало намерение и желание този регион да стане икономически развит. Искам да попитам конкретно предходната програма, Вие казвате, че ще имате инвестиционни проекти, които са разработени, тези инвестиционни проекти ще бъдат в рамките на средства от държавния бюджет, разчетени по години: дали това ще се случи? Второ, казвате, че ще има транспортна инфраструктура, която да осигурява възможност за развитие на бизнес, ВиК структура – неща, които са доста сериозно изостанали

гледаше не като възможност, а по-скоро като заплаха и като предпоставка за наистина обезлюдяване и загуба на всякакви икономически активности в тези райони. Специално по отношениe на моя отговор, аз коментирах целенасочената инвестиционна програма, която, за съжаление, към момента, пак казвам, не е с одобрена финансова обосновка и не е захранена с необходимия ресурс да бъдат реализирани проектите, заложени в нея, в пълнотата, в която са заложени. Що се касае за управленските програми и за четиригодишните, за които Вие коментирате, те са част от целенасочената инвестиционна програма, но въпреки факта, че нямаме одобрен финансов ресурс на цялата програма, в една голяма част от проектите, които реализираме и понастоящем, по линия на нашето Министерство и по линия на общинските администрации в тези райони, следват логиката, следват приоритетите, а и следват конкретните проектни обосновки, които са залагани и с които са кандидатствали общините по тази целенасочена инвестиционна програма, която, за съжаление, наистина, повтарям, все още няма

за местната икономика и местния бизнес. Завършвам. Не трябва да говорим само за измерими финансови параметри, тъй като регионална политика в изостанали райони се прави с косвени политики – институционални, данъчни, за които споменах дори в началото на отговора си, за които наистина трябва да вземем малко по-отговорни решения. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков е от народния представител Крум Зарков. Заповядайте, господин Зарков, за представяне на въпроса.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 продължава вече може би повече от 20 години. През този период са настъпили най-различни факти и обстоятелства, между които приемане на закони, решения на Конституционен съд, приемаме на мораториум и други, които, логично, доведоха до много съдебни процеси и дела в България, а и в Страсбург. На едно от поредните такива дела по отношение на двореца „Врана“ на 14 ноември 2017 г. в Софийския градски съд процесуалните представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са представили молба за спиране на производствата и желание за споразумение със съответната страна. Това, разбира се, предизвика известна изненада сред следящите процесите, доколкото съдебните решения до тук изглежда се решават в полза на държавата. Затова и аз зададох въпрос към Вас още на следващият ден – на 15 ноември. За петнадесетте дни, които изтекоха между задаването на въпроса ми и Вашия отговор, се появи цял обществен дебат. Разбра се, че се готви специален законопроект. Има вече и политически реакции от различни страни. Господин Министър, затова ми се струва наложително да отговорите на моите въпроси, които бяха: на какъв етап са делата за собствеността на така наречените „царски имоти“; колко от тях са окончателно решени и в чия полза; какви са мотивите на министъра на регионалното развитие и благоустройството да поиска спиране на съдебните производства? И с оглед случилото се в последните дни и публикациите, включително и днес, струва ми се, господин Министър, че Вие дължите генерален отговор на това: какво прави правителството по този казус и може би най-вече, защо го прави? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Господин Министър, заповядайте за отговор. Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Зарков, минават две седмици, за съжаление, аз съм един от най-често гостуващите министри в парламентарен контрол и, мисля, почти всеки петък, но обективни ангажименти ме възпрепятстват понякога да присъствам на петъчния парламентарен контрол, спазвайки, разбира се, предполагам като всички Вас, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Аз нямам и право да го заобиколя, но специално предния петък бях останал в Македония, като това няма никакво значение. Към настоящия момент имаме две висящи съдебни производства с предмет:

признаване за установено, че българската държава е собственик на имота, предаване на владението на собствените на държавата сгради и присъждане на обезщетение за ползването основание на собствените на държавата сгради. Ответници по исковете са наследниците на цар Борис III. По отношение на дворец „Царска Бистрица“ в Софийския апелативен съд е образувано въззивно гражданско дело дело № 904 от 2015 г. с предмет признаване за установено, че българската държава е собственик на имота, предаване на владението на собствените на държавата сгради и присъждане на обезщетение за ползване без основания на собствените на държавата сгради. Ответници по исковете са наследниците на цар Борис III. Предстои разглеждане на делото пред касационна инстанция. По делата, касаещи недвижимите имоти хижа „Саръгьол“, дворец „Ситняково“ и дворец „Кричим“ има влезли в сила съдебни решения в полза на държавата, но пък знаем и за мораториума, наложен от Народното събрание, за влизането въвод в тези имоти.

Тук може би се появиха и спекулации в медийното пространство, не от Ваша страна, в медийното пространство. Повтарям категорично от страна на МРРБ: не са подавани молби за отказ от иск. Депозирани са единствено молби с искане за спиране на съдебното производство за срок от шест месеца, това е максималният срок, Вие сте юрист и знаете, каквато правна възможност е предвидена в Гражданския процесуален кодекс. Съдът не се е произнесъл по това искане, за което е необходимо съгласието на всички страни по делото. Понастоящем нямаме произнасяне на съда. В Министерство на правосъдието, съжалявам, че сте научили новината от медиите, беше публикувана още, мисля, миналата седмица, а не от моя отговор, бе сформирана работна група със задача – обсъждане на въпросите, свързани със собствеността на имотите на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и на техните наследници, която предстои да се произнесе със становище. Доколкото знам, тъй като като мисля, че не е редно и нямам компетенции да говоря от името на други институции, най-късно в понеделник работната група ще приключи със своята дейност, ще има становище. Тогава не само на Вас, а на цялото общество ще се представи каква е визията на държавата, което не касае само визията на

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Двете седмици, които изтекоха от задаването на моя въпрос, естествено, са по Правилник и аз не мога да Ви обвиня, че Вие не сте искал, или не сте бил тук да отговорите. За съжаление, това това време се вписва в един цялостен общ контекст около този въпрос, един контекст, който подхранва съмненията за задкулисие, за сделки, за договорки, които нямат отношение към държавния интерес такъв, какъвто е идентифициран от българската държава още от 2009 г. досега. Доколкото българската държава, и по силата на волята на избирателя и коалиционни споразумения Вие сте този, Вие и Вашето правителство сте този, който трябва да защитава българския държавен интерес, българската държава е преценила, че тя има интерес да ангажира доста сериозен ресурс за защита на своите позиции в съдебен ред. Делата вървят, някои от тях приключват, всички приключват в полза на държавата, и изведнъж, някак си от никъде, се появява тази молба, която сама по себе си е – да, по ГПК, но като юрист, като страничен наблюдател, не мога да видя нейната логика в контекста на едно производство, което върви в полза на държавата. И оттук изникват много въпроси защо и кога държавата реши, че трябва да сключва извънсъдебно споразумение, а не да остави делата да приключат, дела, в които и ищците, и ответниците могат да предявят своите интереси така, че в крайна сметка този казус да бъде решен според Закона? моят въпрос е, и продължава да бъде: променила ли е държавата своята позиции за защитата на своя интерес, така както го е идентифицирала в рамките на съдебното производство?

Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Зарков, бъдете сигурни, че държавата спазва и ще спазва представлявания от

са горски фонд. Законосъобразното приключване на процедурата може да стане, както споменахте, и по съдебен ред, но Законът дава възможност да се реши и извънсъдебно, отново съблюдавайки буквално писаните норми, а и ,разбира се, защо не и бъдещи такива. Знаем за Проектозакон, той вече мина през Народно събрание преди няколко дни, но беше даден на Конституционния съд за уреждане на казуса. Знаете и за решението, по-скоро решението, което наложи мораториум, споменах и преди малко за него, на база на който мораториум, гласуван от Народното събрание, държавата по делата, които спечели, знаете, не може да влезе въвод по силата на този мораториум, в който се предвиждат определени клаузи. Няма да ги цитирам в пълнота. Отделно от това не мога да се съглася с това, че Вие сте страничен наблюдател, Вие сте народен представител, няма да разкривам от тази трибуна друга пряка връзка, която съществува между Вас и този казус, но мисля, че и реда за отговор, който в момента Ви предоставям, спазвайки всички процедури е достатъчно навремил. Аз се ангажирам, доколкото зависи от мен като министър на регионалното развитие и благоустройството, да съблюдаваме, отново споменах, не само буквата на Закона, а и обществения интерес по този доста сложен и от правна гледна точка, и може би ми подсказвате интересен от обществена такава, казус, но нека да видим какво ще е становището на работната група, за което аз понастоящем също още не съм уведомен, но имам уверението, че другата седмица ще бъде представено и на Вашето внимание, и на вниманието на обществото, за да може да продължим със законосъобразното приключване на казуса. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Валентин Георгиев Ламбев относно решаването на проблема с безопасността при пресичане на преминаващия през село Шереметя, Община Велико Търново участък от Републикански път I-4, част Севлиево – Велико Търново – Омуртаг. Заповядайте.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 Въпросът, който отправям към Вас е свързан с решаването на един дългогодишен проблем, свързан с безопасността на пешеходците, които пресичат преминаващия през село Шереметя републикански път. Към мен се обърнаха жители на село Шереметя, община Велико Търново, които поставят въпроса за решаването на дългогодишния проблем с подобряването на безопасността на преминаващия през селото участък от републикански път 1.4, част Велико Търново – Омуртаг. Проблемът наистина е дългогодишен и касае пресичането на пътя от пешеходци като, за съжаление, инциденти се случват почти непрекъснато. След поредния тежък инцидент в началото на годината,

В подписката жителите на село Шереметя настояваха за решаването на проблема като посочиха като възможни мерки поставянето на повдигната пешеходна пътека, поставянето на камера за контрол на скоростта, осветяването на зебрата, светофарна уредба, светлинен знак за пешеходна пътека и други. През месец юни със свое писмо община Велико Търново също е поставила този проблем пред Агенция „Пътна инфраструктура“. Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е: какви действия и мерки е предприела Агенция „Пътна инфраструктура“ до момента за решаването на въпроса с пътната безопасност и опазването на здравето и живота на пешеходците? Планирани ли са конкретни действия, какви и в какви срокове? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ламбев. За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ламбев, организацията на движение на път 1.4 Велико Търново – Антоново, в участъка от 134 до 138 км, е изпълнена при извършената през 2013 г. рехабилитация по проект „Държавни инвестиционни заеми“, проект „Транзитни пътища 5“, лот 12. Документацията е разработена от проектанти от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Проектът за организацията на движението е съгласуван от сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Велико Търново, при което е издадено становище без забележки и препоръки. Цитираният участък попада в урбанизирана територия. На основание Закона за движение по пътищата, в населеното място е ограничена скоростта до 50 км в час. Като допълнителна мярка, осигуряваща безопасността на движение в участъка от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, през месец юни 2017 г. бяха монтирани два броя предупредителни пътни знаци А-18 „Пешеходна пътека“, които да засилят вниманието на водачите и да намаляват скоростта на движение в тези опасни участъци. През месец октомври в участъка е опреснена хоризонталната маркировка, като е положена осева линия и напречна маркировка. През 2017 г. за ремонтни работи на път 1.4 в участъка на територията на област Велико Търново са вложени почти половин милион лева – 490 хил. лв., за да съм точен. От тях 335 хил. лв. са за текущо поддържане и 155 хил. лв. – за маркировка, знаци и ограничителни системи. Извършени са дейности по машинно изкърпване, подобряване отводняването, възстановяване на водостоци, подравняване и попълване на банкети, косене и оформяне короните на дървета, надвиснали над пътя. Във връзка с тежкия инцидент в края на февруари тази година се проведе среща между представители на Областно пътно управление – Велико Търново, община Велико Търново, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР на която беше взето решение за промяна в съществуващата организация на движение, като бъдат изпълнени мерки за допълнително обезопасяване на пешеходната пътека на път 1.4 в землището на село Шереметя. В резултат на взетото решение Агенция „Пътна инфраструктура“ съвместно с община Велико Търново предприеха действия за разработването на проект за монтирането на пешеходен светофар и полагане на напречна шумяща маркировка преди пешеходната пътека. Предложението за промяна в организацията на движение и проектът ще бъдат съгласувани с

и този въпрос изключително много вълнува жителите на село Шереметя, така че ще следим с интерес и внимателно действията, които ще предприемете, за да можем все пак заедно да решим този дългогодишен проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ламбев. Въпрос от народния представител Любомир Бойков Бонев относно мост над река Ябланица, 42+60 км, част от републиканския път 2.63 от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Перник.

Републикански път 2.63 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло през територията на област Перник. На 9 ноември товарен автомобил със сръбска регистрация надвисва над моста на разклона на село Врабча в местността Секирица и за щастие този инцидент се разминава без жертви. Натовареността на пътя през последните години се е увеличила многократно, заради непрекъснатия поток от тежкотоварни автомобили, преминаващи през граничния контролно-пропускателен пункт Стрезимировци, което е предпоставка за пътни инциденти. Мостът над река Ябланица в местността Секирица е един от най-опасните участъци на път 2.63. Възможно е пътят и мостът да бъдат ремонтирани максимално бързо, защото това трасе е единственото към община Трън и е от национално значение, свързвайки ни с граничния контролно-пропускателен пункт Стрезимировци. В тази връзка въпросът ми към Вас е: предвижда ли се ремонт и разширяване на съоръжението

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, мостовото съоръжение над река Ябланица на път 2.63, обект на Вашето запитване, е построен през построен през 1933 г. на миналия век, като последният ремонт на моста е извършен през 1996 г. и към момента съоръжението е с влошени експлоатационни характеристики. При пътно-транспортно произшествие с тежкотоварно МПС на 8 ноември тази година е разрушен десният зидан парапет на моста и част от челната стена. Взети са мерки за обезопасяване на участъка, поставени са знаци и движението по моста е ограничено в една лента. Монтирана е ограничителна система на повредения участък. Предстои възстановяване на разрушения парапет, съобразно метеорологичните условия. С оглед на това, което споменах, че досега положените усилия са недостатъчни и мостовото съоръжение е наистина в тежко експлоатационно състояние, към момента се изработва технически проект за разширяване на съоръжението до габарит 6 метра. Въз основа на заложеното в проекта, ще бъде изготвена количествено-стойностна сметка и ще бъде планирано включване на съоръжението в ремонтно-аварийната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2018 г., след одобряването й от експертния съвет на проекта, който в момента се разработва. Нека да бъде изготвен проектът за аварийно възстановяване и ще бъде финансиран през ремонтно-аварийната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ с бюджета, който беше одобрен вчера

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, господин Министър! Относно моста на път 2.63 същият е с ширина 4 метра в момента. Тя е съществуваща. Липсват тротоари, няма ясно оформен напречен наклон на покритието към отводнителите, грапавостта на съществуващото покритие на платното също засилва допълнително динамичния ефект върху конструкцията на моста. Състоянието на конструкцията е тревожно. Липсата през годините, както сам казахте, 1996 г. е последната реконструкция, липсата на инспектиране на съоръжението, ремонт и рехабилитация, са довели до това имаме намаляване на дълготрайността на това съоръжение. Всички, което казвате, се надяваме да се случи, защото, пак се повтарям, не е нормално този мост да е с ширина 4 метра и да е част от

Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Тодор Байчев Байчев, относно актуализиране на избирателните списъци в системата на ГРАО. Заповядайте, господин Байчев.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 разбирам, че към настоящия момент въпросът не е толкова актуален. Той по-скоро добива популярност малко преди избори и обикновено след тях. Тогава се дебатира и дискутира, но все пак, според сега действащото ни законодателство, задължение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е да ръководи организационно-техническата подготовка по провеждане на изборите. В нашите медии от много време се изнасят данни, че в избирателните списъци на страната съществуват едни данни 800 хиляди, другаде – 900 хиляди, така и не се установява колко точно, но съществуват мъртви души, хора, които са починали или отдавна са напуснали постоянния си адрес и са извън страната. Парадоксално е, но се оказва, че в страна като България, която води в едни негативни класации, като най-висока смъртност, най-ниски доходи, но за сметка на това пък ние се оказваме страната с най-много столетници и дълголетни жители и това е благодарение на тези списъци, които допринасят за увеличение на продължителността на живота в нашата страна. Цялата тази информация кара нашето общество да се съмнява в достоверността на съществуващите избирателни списъци, както и във възможността на Министерството да създаде нормални условия за провеждане на избори, поради което имам към Вас следния въпрос: кога за последно са били актуализирани избирателните списъци от Главна дирекция ГРАО. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Байчев. За отговор – заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожи Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Байчев, съгласно чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, подготовката и организирането на изборите се осъществява от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции в съответствие с правомощията им по Кодекса, а не от като координацията на дейността на органите на изпълнителната власт е възложена на Министерския съвет. Съгласно чл. 23, ал. 1 от Избирателния кодекс избирателните списъци се съставят от общинските администрации, в които се води регистър на населението

В регистъра на населението, съгласно Закона за гражданската регистрация, се вписват всички български граждани, независимо от местопребиваването им – в Република България или в чужбина, като зад всеки запис на лице в регистъра стои официален писмен документ с доказателствена сила – акт за гражданско състояние. Данните за лицата, вписани в регистъра на населението, се актуализират ежедневно от общинските администрации – чл. 105, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация. Критериите за включване на избирателите в избирателните списъци са регламентирани в Изборния кодекс, като за различните видове избори те са различни. Съгласно Изборния кодекс, в избирателните списъци се включват всички български граждани, навършили 18 години към изборния ден. Това е чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, като същевременно от тях се заличават починалите – чл. 27, ал. 1 от Избирателния кодекс, тоест в избирателните списъци мъртви лица не се съдържат, с изключение на починалите непосредствено преди и по време на отпечатването на самите избирателни списъци, чиито документи за смърт още не са представени и отразени от съответните С термина „мъртви души“ се визират онези лица, които отговарят на изискванията за избиратели, включени са в избирателните списъци, но поради една или друга причина не упражняват своето право на глас, като това са най-често гражданите, пребиваващи в чужбина, но с постоянен адрес в страната. По различни данни те са около 2 милиона души. Столетниците, фигуриращи в избирателните списъци, се дължат на непредставени пред общинските администрации удостоверителни документи за смърт, най-вече за българските граждани, емигрирали зад граница. Длъжностните лица по гражданското състояние в общината или кметството съставят актовете за смърт по реда, предвиден в Закона за гражданската регистрация, тоест след като получат писмено съобщение за смърт. Това е чл. 55, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, съдебно решение – чл. 59 от Закона за гражданската регистрация, или препис от съставен от чуждестранен местен орган по гражданското състояние акт за смърт,

съставени от чуждестранни местни органи по гражданско състояние, като най-често е получаван отказ, тъй като повечето от лицата имат и чуждо гражданство и съгласно Закона за защита на личните данни на чуждата държава, препис или извлечениe от акта за смърт може да получи само близък родственик на починалото лице. Общинските служби за гражданска регистрация полагат усилия с помощта на близки и родственици на тези лица да се получат и представят актове за смърт, за да могат същите да бъдат отразени в регистъра на населението. Данните в регистъра на населението, а не избирателните списъци, които се формират единствено и само по време на избори, се актуализират ежедневно на дневна база от общинските администрации, като се отразяват събитията по гражданско състояние въз основата на писмени документи с доказателствена сила – официални удостоверителни документи. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Първо, благодаря на министър Нанков за коректно изнесената информация и за това, че беше обективно поднесена. По втората част от отговора обаче бих желал малка критика да внеса. Тъй като Вие правилно упоменахте, че служителите от ГРАО ежедневно попълват информацията във взаимодействие с останалите държавни и общински служби, но аз искрено се надявам,

направените проучвания и аналитични доклади, които се извършват след всеки един извод – било то за национални, или за местни, дори за частични местни избори, който колегите от ГРАО правят. Но ГРАО правят анализи дотолкова, доколкото компетентността им е тази, която обосновах в моя отговор. Имаме, разбира се, и доклади от международни неправителствени организации, знаете, а и доклади от Централната избирателна комисия за да не ги наричам проблеми, но за казуси, които възникват в организационен – било то в нормативен план с провеждането на отделни избори. Мисля, че специално в тази материя може би трябва да се направи един малко по – не знам и аз – кръгла маса, форум, семинар, но когато сме се опитвали в предходни времена, правени са не малко, между другото, подобни семинари, тъй като някои, без да квалифицирам компетентни представители на обществото – социолози, политолози – изградиха кариера на база на определението „мъртви души“. По темата „мъртви души“ наистина е хубаво обществото да разбере какво означава терминът „мъртви души“, и това не са реално мъртви хора. Споменах какъв е проблемът с реално починалите, а неотразени в избирателните списъци, разбирайте в базата данни „Население“, поради факта че тя работи единствено на база на официални удостоверителни документи. Но това наистина е тема, която с

пак казвам, от гледна точка на обществени нагласи, от гледна точка на по-добра информираност на обществото за цялостния процес по водене на Националната база данни „Население“, общинските такива и отпечатване на избирателните списъци. А относно проблемите, които имаме с български граждани, починали зад граница, споменах какви са. Те не зависят само от нашето законодателство. Тъй като в голямата част говорим за хора с двойно гражданство

госпожа Председателката. Уточнихме за отношението, за връзката му към темата. Тя не е връзка, свързана с публикации навремето в някои медии по разследване, свързано например с корона от имоти. Имаше подобни журналистически материали. Тя е връзката с това и затова отбелязах, че господин Зарков има отношение, като един от най-активните дейните не само в ръководството на групата на „БСП за България“, а и народните представители, които защитават по най-обективен начин адекватен обществен интерес. Затова не бях изненадан, че лично той и точно той ми задава този въпрос. Отново по-скоро не извинение, а с невъзможността да присъствам на два поредни парламентарни контрола е забавата на отговора, който дадох. Но мисля, че

Последният въпрос е от народния представител Стефан Бурджев относно път III-306 Луковит – Червен бряг – Чомаковци – Кнежа, участък „Червен бряг – Чомаковци“. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, преди да задам своя въпрос, бих искал да се обърна към Вас и да Ви дам отчет, че въпросът, с който Ви бях занимал, за поставяне на маркировка на пътя Плевен – Тетевен, вече е решен и благодарение на Вашата бърза и отговорна реакция много граждани вече ще могат да пътуват в сезона на мъглите малко по-спокойно, по-сигурно и по-бързо, за което аз от мое и от тяхно име изразявам благодарност. Въпросът ми е относно път III-306 Луковит – Червен бряг – Чомаковци – Книжа, участък „Червен бряг – Чомаковци“. Уважаеми господин Министър, въпросът ми касае Републикански път III-306, гореспоменатия път и конкретно неговия участък Червен бряг – Чомаковци. Участъкът е с дължина 9,5 км, състояние, което изисква рехабилитация, но досега на практика няма предприети конкретни действия. В същото време отсечката е с голямо значение за местното население, защото в него попада мостовото съоръжение над река Искър село Чомаковци, което е една от връзките на магистрала „Хемус“ с ферибот „Оряхово“. За съжаление, съоръжението вече няколко пъти е било в аварийно състояние. Факт е, че през 2016 г. е проведена обществена поръчка за възлагане на ремонт на участъка. Процедурата обаче е обжалвана и спряна. През 2017 г. е проведена нова процедура и е избран изпълнител, с което се изчерпва публичната информация по проблема. Въпросът ми към Вас е: какво се случва с въпросния участък на мостовото съоръжение, което постоянно крие риск и заплаха за преминаващите; какво да очакват хората, какви действия ще предприеме Министерството и държавата в обозримо бъдеще? Благодаря Ви. Очаквам Вашия отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бурджев. Заповядайте за отговор, уважаеми министър Нанков. МИНИСТЪР Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Бурджев, с цел подобряване достъпността и осигуряване на безопасно и комфортно пътуване по път III-306, третокласния път Луковит – Червен бряг – Чомаковци – Кнежа, Агенция „Пътна инфраструктура“ включи участъка, за който споменахте, с дължина 9,492 км в списъка с отсечки, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“, като важна 2014 – 2020 г., тоест има осигурено финансиране за рехабилитацията на обекта. Като важна предпоставка за включването на път III-306 в програмата, бе отчетен икономическият потенциал на региона като земеделски и промишлен, и възможностите за развитие чрез повишена мобилност и достъп до пазари.

В момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор, като понастоящем комисията разглежда ценовите обосновки на участниците в процедурата – почти сме на финалната права, щом вече излязат и финансовите обосновки. Отворени са ценовите предложения, тоест сме на финалната права в провеждането на обществената поръчка. Очаква се до края на месец декември да приключи изборът на изпълнители. При липса на обжалване на решенията на възложителя и след подписване на договори с изпълнителите на строително-монтажните дейности

с рехабилитацията на пътя. Само две думи да кажа какво ще включва и тя: доставка и монтаж на нови ограничителни системи, маркировка с висока нощна видимост при влажна настилка, ще бъдат монтирани и нови пътни знаци и табели. Ще се изгради нова пътна конструкция за категорията моторни превозни средства над 10 тона. В град Червен бряг се предвижда съществуващата паважна настилка да бъде премахната. За подобряване на отводняването ще се изградят нови облицовани окопи почти по цялата дължина между населените места, ще се направят два броя тръбни водостоци и ще се монтират нови бетонови бордюри. Предвижда се да се положат два пласта асфалтобетон – биндер за профилиране и изравняване с променлива дебелина и износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, тип А с

За обекта има получени съгласувателни становища от експлоатационните дружества и други държавни институции, както и от съответните общини, през които преминава пътният участък. През 2018 г. ще реализираме и този обект в Плевенска област. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков. Заповядайте за реплика, уважаеми господин Бурджев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа колеги! Удовлетворен съм, отговорът беше изчерпателен. Внесохте яснота за мен и за жителите, които се вълнуват от този участък. Надявам се това, което току-що заявихте, да върви в тези планове и конкретните строително-монтажни работи да ги видят и хората през 2018 г. Благодаря. Желаете ли дуплика? Най-вероятно не. Благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството. Продължаваме с въпрос към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, която ще отговори на въпрос от народния представител Васил Антонов относно доклад относно възможността за реализация на активите на АЕЦ „Белене“, изготвен от Българската академия на науките. Заповядайте, господин Антонов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос, разбира се, е задаван и в близкото, и в по-далечното минало, но в голяма степен той е е изключително важен не само за плевенската икономика, не само за националната и за регионалната – за мястото на България на Балканите, и не само. На 16 ноември 2017 г. официално бе представен окончателният доклад относно възможностите за реализация на активите на АЕЦ „Белене“, изготвен от Българската академия на науките. Уважаема госпожо Министър, как оценявате възможностите за развитие на Проекта АЕЦ „Белене“, залегнал в доклада, и какви действия конкретно смятате да предприемете? Моля за Вашия конкретен отговор на този толкова важен за нас въпрос.

Аз благодаря за този въпрос. Както споменахте, това е много сериозна и важна тема за България. Това е така не от вчера и не от днес. Това е така може би в последните 35-36 години,

темата, свързана с Проекта АЕЦ „Белене“ и с неговото бъдеще, стои с много голяма сила на дневен ред, защото ние сме в хипотеза, в която разполагаме с площадка за изграждането на този Проект. Тя е лицензирана, изградена е необходимата инфраструктура върху нея. В края на миналата година бяхме осъдени от Международния арбитраж за това, че през 2008 г. с Допълнение № 5 е поръчано оборудването, което трябваше да си платим. Миналата година в изпълнение на решението на Международния арбитраж платихме това оборудване – 1 млрд. 176 млн. лв. и ние разполагаме с оборудване за този Проект. От друга страна, разполагаме и с нотификация на Проекта пред Европейската комисия, която е направена в края на 2007 г. и пред нас стои много важната задача, която трябва да решим. Тя е свързана с това как по най-рационалния начин да бъдат оползотворени активите във връзка с този Проект, които ние безспорно към днешна дата притежаваме. Ето защо в края на нашия предишен управленски мандат Министерският съвет взе решение, с което възложи да бъде извършен такъв анализ – правен, технически, икономически, от гледна точка на вариантите за рационално използване на това оборудване, евентуално изграждането и реализацията на този Проект, но лимитирано в рамките на определени параметри и те най-общо се свеждат до това той да бъде на пазарен принцип. Българската академия на науките разработи такъв анализ, Българският енергиен холдинг възложи на БАН този анализ и в средата на месец ноември окончателният доклад на БАН е факт. Това, което Българската академия на науките имаше като задача и е анализирала в своя доклад, е на първо място да се даде отговор на много важния въпрос има ли потребност от нова базова мощност не само в България, но и в целия регион. Българската академия на науките на база на анализите, които прави, категорично заявява, че след 2030 – 2035 г. в целия регион ще има дефицит на мощности, които ще бъдат минимум 2000 мегавата. Така че отговорът на първия и много важен въпрос е налице. По отношение на възможностите за реализация на този Проект съществуват няколко хипотези: Първата хипотеза е да не се прави нищо с Проекта. Проекта. БАН разглежда и такъв вариант, но Академията на науките го определя като най-лошия сценарий, тъй като той ще доведе само вреди и ще трупа нови разходи, свързани с площадката, с оборудването, но насреща няма да има никакви приходи и никакви ползи от него. Вторият вариант е свързан с възможността това оборудване да бъде продадено, но тук също са идентифицирани определени рискове. Аз също смятам, че такива рискове безспорно са налице, тъй като ако се продаде оборудването, то ще се продаде на цена, която е много по-ниска от реалната стойност на оборудването и тя не би била в състояние да покрие реалните

Това е последната възможна година, в която този заем трябва да бъде възстановен. Трябва да мислим в тази посока. БАН разглежда и възможностите за реализация на Проекта в определени параметри, в определени сценарии. Разгледан е вариантът, в който се търси 100% частен инвеститор. Анализите, които БАН прави, показват, че такъв вариант не би бил възможен и не би бил успешен, тъй като за да сме сигурни като държава и за да има гаранция за този Проект, държавата трябва да участва по някакъв начин. Това би било много сериозна притегателна сила за всеки потенциален инвеститор. Ако се заложи Проектът да бъде 100% частен, комбинациите и сценариите, които БАН разиграва в този случай, показват, че Проектът не би бил възможен, не би бил печеливш, не би имало интерес към него. Другият вариант, свързан с участие на държавата в този Проект, показва, че когато разходите за този Проект са завишени в максимална степен – над 10,5 млрд. евро, когато лихвата за такова финансиране надвишава 4,5% и съотношението дълг към собствен капитал е различно от 70 към 30, няма комбинация, в която Проектът да е финансово жизнеспособен. Наред с това Българската академия на науките разиграва няколко сценария и няколко варианта, свързани с параметрите, които са инвестиционни разходи под 10,5 млрд., лихва под 4,5% и съотношение дълг към собствен капитал 70 към 30, тогава са налице редица комбинации и варианти, в които Проектът е финансово жизнеспособен. Това, което трябва според мен и според правителството да се направи в тази ситуация, тъй като става въпрос за изключително важен Проект, за изключително важно решение, което трябва да бъде взето, този дебат трябва да бъде пренесен тук, в парламента, да бъде поставен на широко обсъждане. Трябва да чуем всички „за“ и „против“ този Проект и да вземем най-доброто решение за България. Защото трябва да знаем, че каквото и решение да вземем, това решение ще ангажира поколения напред. Дали ще изграждаме централата, съответно поколения напред ще имат негативи или активи от това. Дали ще реализираме централата – също трябва да е ясно до какви ангажименти до какви ангажименти ще води тя за бъдещите поколения. Оттук нататък трябва да търсим дебат в парламента и на базата на широк консенсус да бъде взето решението за този толкова важен въпрос, който стои от години пред българското общество. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Заповядайте – имате възможност за реплика, господин Антонов. ВАСИЛ Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря Ви за отговора. за отговора. Времето е много малко, за да можем да коментираме тази тема, но определено това, което казахте, е принципно и трябва да се работи в тази посока. Искам да поставя няколко конкретни въпроси. Първо, колкото и да не ни се иска да се обръщаме назад във времето, ясно е, че преди този анализ, който излезе от БАН, бяха правени и преди това анализи, които бяха изнесени и бяха използвани за оформяне на предишните решения на Министерския съвет за изграждане още в началото

Днес, след доклада на БАН още по-категорично става ясно, че решенията от 2012 г. на Министерския съвет от 28 март 2012 г. и на следващия ден – наложения мораториум мораториум от 41-то Народно събрание, от днешна гледна точка изглеждат много губещи. Технологията върви, а ескалацията на цените също върви, затова трябва според мен много бързо да бъдат

начин правим по заинтересован проект за чуждите инвеститори, въпреки че и сега не липсват подобни инвеститори. По отношение на констатациите за трите хипотези, ясно е, че първата хипотеза – нищо да не се прави, веднъж сме го играли този филм с продажбата на скрап на предишния реактор, който днес произвежда електроенергия в Русия.

направила необходимите разходи със лиценза на площадката, инвестициите и закупуването на двата реактора. Тук заслужавате добри думи – да кажа от трибуната, защото винаги съм бил негативен в оценките си, когато съм отговарял на въпроси, но определено Вие проведохте добре диалога при последващия арбитраж и успяхте да постигнете добри цени. Остава сега да проведете и останалата работа в тази посока, за да завършим централата. Тя може да бъде направена по два варианта

въпреки че там е въпрос на определяне на процентите, но тези проценти могат да бъдат с обратно изкупуване, което е най-печелившият вариант за държавата, и то с обратно изкупуване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

Ако тръгнем към варианта да се реализира по някакъв начин този Проект, наистина трябва да направим много сериозен анализ и много сериозна дискусия сред обществото експертите в тази област – било в областта на ядрената енергетика, било в областта на икономиката, за да можем да оценим много правилно и много реално рисковете, които стоят пред нас, ако тръгнем в едната или в другата посока. Вие сте абсолютно прав, че този Проект няма как да се реализира без участието на държавата, най-малко затова, защото ядреният риск на практика остава на територията на българската държава и ние трябва да се отнасяме с необходимата отговорност към такъв процес. Що се отнася до това държавата на 100% да реализира този Проект и да се отделят пари от бюджета, аз мисля, че този вариант не би бил дотам изгоден за нас. Защото от самото начало със зараждането на идеята за стартирането на Проекта „Белене“ през 2004 – 2005 г. е било ясно и днес пак е ясно, че такъв един Проект няма как да се реализира само с усилията на държавата. Той трябва да се реализира с присъствието на стратегически инвеститор. Такава процедура още през 2008 г. е направена, избран е стратегически инвеститор, но стратегическият инвеститор напусна Проекта поради това, че до края на 2008 г. какъвто срок беше определил той, не беше сключен договор между „Атомстройекспорт“ и НЕК за реализацията на Проекта. Според мен това е една от основните причини този Проект да не се реализира, тъй като не са договорени основните параметри по тази сделка. Затова, ако тръгнем в тази посока, ние трябва много внимателно да анализираме всички свои грешки в миналото и да направи така, че ако този Проект се реализира, той да бъде с много ясни параметри, изцяло съобразен с изискванията на националното законодателство, на европейското законодателство, така че да няма никакви рискове и никакви колебания по отношение на неговата устойчивост и на неговата реализация. Мисля, че е твърде възможен вариантът, в който държавата ще има определено участие – било то миноритарно или мажоритарно, тъй като ние притежаваме най-ценното за този Проект – ние притежаваме площадка, притежаваме оборудване, притежаваме лицензионни документи. Това всъщност е най-ценното за Проекта и ние бихме могли да участваме с апорт на активите в едно такова дружество и съответно да се стартира процедура за избор на стратегически инвеститор. Както Вие споменахте, има подобен интерес. Оттук нататък остава след провеждане на дебата в българския парламент

Вие повдигнахте темата с решението на Министерския съвет. Аз искам само да направя коментар. Решението на Министерския съвет не е мораториум, както много често се бърка. Това е решение за спиране на Проекта. Мотивите, за да бъде спрян Проектът, са свързани с това, че не е налице финансиране. Това впрочем е и аргументът, с който е спрян Проектът през 1990 г. Върнете се назад в архивите и ще видите решението на Министерския съвет. Мотивите там са, че не е налице и не е налице възможност държавата да отдели такъв ресурс. Това решение на Министерския съвет и съответно на българския парламент, което подкрепя решението на Министерския съвет, не е никаква пречка и тук не става въпрос за мораториум. Става въпрос за решение, което се базира на фактическата обстановка към онзи момент. Тя е била такава, че не е имало договор, не е имало яснота какви ще бъдат параметрите, не е имало и съответен ресурс, който да даде възможност да се продължи напред. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Това беше последният въпрос от днешния парламентарен контрол. Позволете ми да благодаря от мое и от Ваше име на госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, за нейното участие в парламентарния контрол.